Мнозина днес очакват новина в Народното събрание по Проекта на решение или проектите на решения, които са внесени от парламентарни групи или отделни народни представители. По този въпрос, по тази тема искам ясно да заявя, че новината отдавна е, че няма Министерски съвет, няма власт, няма ги и в момента. Формално има Министерски съвет, но сегашният е най-слабият кабинет след 1990 г. От февруари насам това се налага с особена тежест. Новина беше, че Народното събрание изобщо има декларация по повод войната, защото ДПС настоя да се приеме декларацията, внесена от ГЕРБ, защото Министерският съвет и управляващото мнозинство нямаха адекватна позиция. И днес е така. Днес Народното събрание трябваше да разглежда проект, внесен от Министерския съвет, а не проект, внесен от парламентарна група, и то, забележете – парламентарна група от опозицията, а по разглежданията на тези въпроси Министерският съвет го няма. Днес решението е ясно: България направи своя избор да е част от евро-атлантическите структури, избирайки европейските ценности за свои, ставайки част от НАТО и Европейския съюз. По същество обаче днешното решение е вот на недоверие към правителството. България направи този избор след дълъг и труден път, но го направи единно и убедено, превръщайки членството в евро-атлантическите структури в своя национална кауза. Изграждайки своята демократична история, България направи опит да скъса окончателно с комунистическото си минало и да стане достоен член на европейското семейство, осигурявайки европейски стандарт за всички свои граждани, както и осигурявайки гаранции за сигурността на страната и на държавата. България осъществи тези свои национални приоритети, защото имаше националноотговорни партии, защото имаше политически лидери с държавническо мислене и поведение. И ние от ДПС с гордост заявяваме, че сме част от този процес. Нещо повече, нашият почетен председател доктор Ахмед Доган беше сред първите архитекти и основни двигатели на този процес.

1999 г. и днешното на 4 май 2022 г. Аналогията е много голяма. И между другото, препоръчвам не само историци да се запознаят с изказването на господин Доган при дебатите на историческото заседание във връзка с намирането на решение за югокризата през далечната за Вас, но не толкова далечната 1999 г., а всички, които имат отношение към националната сигурност и бъдещето на държавата. Точно тогава България даде ясен знак за своята ориентация по един смел и непоколебим начин. Днес големите въпросителни пред бъдещето на България трябваше да са останали в миналото, а че това не е така – отговорите са в липсата на адекватно управление на страната. Коалиция, която е сбор между идейно несъвместими части, при липса на визия за развитието на страната, без план за действие, е по-скоро проблем, отколкото да е решение на проблемите пред българското общество, затова и сме в тази безподобна ситуация. Не просто нерешени проблеми, а задълбочаване на съществуващите и задаване на нови проблеми и кризи без план за растеж в ситуация на война. И тази ситуация си има едно обяснение – липса на отговорно управление. Липса на адекватна позиция на Министерския съвет доведе до положението опозиционна парламентарна група да внесе Проект на решение. Липса на адекватно управляващо мнозинство доведе до мълчанието в Народното събрание в очакване опозиционните сили да гласуват за приемането на решението. Днешното гласуване е гласуване на вот на недоверие към това правителство. Крайно време е България да се управлява от отговорни политици и държавници, които имат смелостта да предлагат решения в перспективата на националния интерес. ДПС е създадена за гарантиране на достойнството на всеки човек и неговите неотменими права, което е в основата на свободата, справедливостта и мира, и работи за обществения напредък и за постигане на по-добро жизнено равнище при по-голяма свобода. ДПС е националноотговорна партия с ясен евро атлантически профил и последователна политика. Нашата позиция е ясна и новина в тази връзка няма. Но е недостойно в отговорни моменти управляващите да очакват отговорна позиция от ДПС и извън тези моменти да се борят с всички свои сили против ДПС, а ресурсът им да е единствено лъжи и внушения. Впрочем така беше и през 1999 г. – ДПС беше обявена за проклятие от тогавашния премиер. Така беше особено през последните 12 години. Както и през всичките тези години ДПС остава вярна на своята отговорна позиция за бъдещето на България като член на НАТО и Европейския съюз. Независимо че днес ще има решение благодарение на опозицията, трябва с тревога да се отбележи липсата на политически диалог. Диалогът е важен и той е нужен. Липсва диалог между управляващи и опозиция. Липсва диалог дори между управляващите и тенденциите не са обнадеждаващи. А има много моменти, не само като този, когато диалогът е жизненонеобходим, но за да се води политически диалог, е нужен не само опит, нужни са уважение, толерантност, искреност, смелост, откритост, воля, мъдрост и мисъл за бъдещето на държавата. Уважаеми госпожи и господа народни представители, призовавам всички националноотговорни партии да приемем единствено достойното решение, водени от позицията на членове на евро-атлантическите структури, които са единствена гаранция за мир и просперитет. Само така можем да защитим демокрацията и да осигурим достойно място на страната си и на българските граждани на бъдещата карта на Европа. Отговорните решения изискват смелост. Бъдещето на нашите деца ни задължава да проявим тази смелост и да бъдем решителни и единни. Само с решителни действия можем да сложим начало на процеса на помирението и мира. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Карадайъ. Има ли реплики към Мустафа Карадайъ? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Гуцанов. уважаеми колеги народни представители! Според мен днес е решаващ ден за българската политика и това не са силни думи, и съм сигурен, че всеки един народен представител осъзнава това. Убеден съм, че всеки един народен представител разбира пред какъв избор сме поставени. Ден, който ще се помни и от нас, и от бъдещите ни поколения, защото днес България решаваме дали да бъде част от един военен конфликт, или да бъде част от неговото мирно решаване. БСП винаги сме се отнасяли с уважение към членството на България в Европейския съюз и НАТО, и го казвам, защото много хора днес говориха и за Европейския съюз, и за НАТО от тази трибуна. Припомням, че именно наш президент подписа пакта ни за присъединяване към НАТО и министър-председател от БСП подписа присъединяването ни към Европейския съюз, и ние сме за това страната ни да е лоялен и последователен член на Пакта. Но искам ясно да отбележа, че чл. 5 на Вашингтонския договор не е задействан и нямаме такава хипотеза, така че нека да не проявяваме прекалено голямата агресивност за въоръжението, когато не се изисква според подписаните ни документи. Оказване на военна помощ за Киев би направило България пряк участник във военните действия, защото наши куршуми, наши боеприпаси ще убиват хора и ще разрушават домове, и нашите оръжия ще стрелят. Затова не на войната и не на участие в нея! И тази позиция на БСП не подлежи на промяна нито днес, нито когато и да било. Аз съм убеден, че най-демократично, честно и почтено е страната ни да проведе референдум за или против подобно действие! Българският народ е мъдър и вярвам, че той няма да сгреши, когато ние политиците сме на кръстопът! Мога да предположа какъв ще е изходът от този референдум, защото съм сигурен, че нашите сънародници винаги биха избрали пътя на мира. Бих отишъл и една крачка по-далеч. България не просто трябва да избере този път, но и да остане на основата на бъдещ мирен процес. Като славяни, братя и съседи ние бихме могли да опитаме да поправим стореното и да залепим счупеното. Тъкмо България може да е домакин на преговори и дори на среща на върха Русия – Украйна, колкото и да е трудно, колкото и невъзможно да звучи на този етап това. Мисля, че това подхожда на България и на българската политика, защото сме заедно около Черно море, защото сме братя и защото сме славяни, защото сме съседи и винаги сме намирали път един към друг! Това е една ужасна война тя заличава градове, семейства и традиции, тя е на по-малко от 300 км от нашите граници и ние не можем да стоим безучастни, нито да не си даваме сметка колко сме близо до този огън! Не трябва да забравяме, че тази война не е само и единствено между Русия и Украйна – тя е война между Великите сили на територията на Украйна и тя е борба за световно господство. Уважаеми колеги, историята ни учи на много неща – въпросът е да умеем да четем тази история. Не трябва да се мери с двоен аршин, когато се случват бомбардировки в страни близо до България, и сега, и сега, когато се случват същите такива бомбардировки в друга страна, трябва винаги да гледаме по един и същи начин на войната, защото това е най-лошото нещо, което може да се случи! Трябва да помним и по-далечната история, защото тази зала познава много възходи, но и много падения. Именно тук на 13 декември 1941 г. Богдан Филов обявява война на Съединените и цялото народно представителство става на крака и ръкопляска – една срамна част от нашата история. Затова мисля, че подобава на нашето народно представителство да бъдем мъдри и внимателни, когато става въпрос за война и за военни конфликти. Затова Ви призоваваме именно за тази мъдрост за национален интерес! Призоваваме Ви да не се дават оръжия и боеприпаси! Да бъдем лоялен партньор, но не и да преминаваме едни граници, които биха ни вкарали в други конфликти! Надявам се, че действително всеки народен представител осъзнава своята отговорност, която трябва да поеме днес. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Гуцанов, като реплика искам да напомня, че ако през 1999 г. на на 4 май тук в тази зала не беше взето правилното решение, а бяхме тръгнали в посоката на референдуми – друг е въпросът: за какво може и за какво не може по закон да се провеждат за какво не може по закон да се провеждат референдуми, днес нямаше да сме член на НАТО и Европейския съюз. Мисля, че по този въпрос спор няма. Това е едната ми тема. Другата тема. Вие много точно и правилно казахте, че министър-председател от БСП подписа документа за членството в Европейския съюз. Нали така? Но би било редно да кажете на залата – министър-председател с мандата на „Движение за права и свободи“. ДПС.) Така е, колеги. В сложни, в трудни, във важни времена „Движение за права и свободи“ намира консенсусното поле за правилните решения на държавата. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря. Третата реплика ще бъде от Димитър Гочев, за да редуваме групите. Заповядайте, господин Дилов. Благодаря Ви, господин Гуцанов, за историческите паралели, защото те са важни днес и решението, което ще вземем, трябва да градим на някаква колективна памет, защото аз на колективната мъдрост много не се надявам. Вие я споменахте, но благодарение на тази именно мъдрост повече от 500 години столица на България е бил красивият град Истанбул. Когато споменахте за решението, което тук вземат с акламации на Богдан Филов, беше редно да споменем може би това, че например Русия влезе в България, обявявайки с нищо непредизвикана война, три години по-късно. Но по-важният исторически паралел е друг Мюнхен. Ако Европа имаше същия глас, какъвто има днес по отношение на инвазията на Русия в Украйна, по време на инвазията на Германия в Чехия, може би Втората световна война въобще нямаше да я има, ако тя говореше на един език, ако тя не смяташе кое ще е добре, не правеше тънки сметки – да не дразни големия партньор,

малко бременна по някакъв проблем. Ние сме член на НАТО, ние сме член на Европейския съюз и това, което се изисква от нашето членство, е повече от ясно, за да го омотаваме допълнително в риторични формули, от които нещата стават само по-объркани, а не по-ясни. Благодаря Благодаря, господин Дилов. Димитър Гочев – за трета реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Гуцанов, две точки относно Вашето изказване. Първо, Вие използвахте фразата „славянски и братски народи“. Аз не съм сигурен, че вече можем да говорим за славянско братство и се притеснявам, че може би руската агресия, руските танкове в Буча убиха това славянско братство. За онова, което казахте – че България трябва да се бори за това да има среща на върха между воюващите страни. Имаше такава среща в Беларус – една от държавите, която подкрепя Русия. Имаше такава среща в Турция – една от държавите, която въоръжава Украйна. Такъв тип снишаване и непредоставяне на помощ очевидно не би довело до целта, която Вие поставяте за България. Благодаря. Благодаря, господин Гочев. Заповядайте, господин Гуцанов, за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гочев, смятам, че ние сме длъжни да направим всичко възможно, за да има мирен процес и диалогът е ключът, а не войната! Така че никога не бих се отказал да има всякакви разговори и всякакви опити и възможности – мисля, че действително на България ѝ подхожда подобно нещо. Що се отнася до това, което господин Любен Дилов каза – да, аз мисля, че наистина трябва да има колективна мъдрост и памет. И съм убеден в тези свои думи. Трябва да си вземаме поуките от това какво се е случвало, за да не допускаме грешки. Това е големият смисъл на ученето на историята. Надявам се, че решението на Народното събрание ще бъде мъдро и националноотговорно. Радвам се, че действително днес всеки от нас се замисля над това какво ни предстои и какво правим, което е добре за това Народно събрание. Благодаря. Благодаря, господин Гуцанов. Господин Костадинов, за изказване ли да Ви запиша? Добре, записвам Ви. Румен Христов. Заповядайте, господин Христов.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

Искам да Ви кажа, че това решение, което взехме тогава и което ще вземем днес, не е лесно. На политиците, особено на управляващите, им се налага да вземат трудни, непопулярни, но визионерски решения решения, свързани с това къде ще бъде България след 5, 10, 15 и 20 години. Виждаме, че от всички страни – членки на НАТО, само две – Унгария и България – не подкрепят с военна техника и с муниции украинския народ и украинската държава. Аз ще ползвам казаното от един уважаван от мен юрист и колега – госпожа Ива Митева, в последните месеци. Тя казваше, че власт власт възпира. Уважаеми дами и господа, оръжие оръжие възпира и военна техника военна техника възпира. Пацифистките изказвания в посока на това: дайте да не даваме оръжие и патрони, за да приключи войната по-бързо, означават да дадем възможност на агресора – на Путинова Русия, да приключи войната час по-скоро! А като приключи войната в Украйна, кой е следващият? Задаваме ли си този въпрос? И като искаме да правим паралел с миналото, нека да попитам:

за да могат да спрат агресора Хитлер. Какво щеше да стане, ако тогава не беше подпомогнат Съветският съюз?! Къде щеше да стигне Хитлер? със Съветския съюз, дали той щеше да победи? И още нещо. България по това време е член на коалицията, свързана с Третия пакт, но не изпраща нито един войник на Източния фронт. Това обаче по никакъв начин впоследствие не е в полза на България, и Вие го помните, и го знаете! За сметка на това България е окупирана.

три армии и губи – ако не се лъжа, по памет – около 9000 души загинали, около 9000 безследно изчезнали и 25 000 ранени. Снишаването, което предлагате да направим в момента, не означава, че ние ще станем любимци на Путин и на Путинова Русия! Той вече ни врътна кранчето за газ. Не бива в такива важни исторически моменти ние да забравяме къде е демократичният свят, къде е мястото на България в този демократичен свят. И от тази гледна точка ГЕРБ-СДС неслучайно внесе това предложение за подкрепа на Украйна с военна техника и муниции. Уважаеми колеги, наистина решението не е популярно, наистина в обществото има разделение – то е на базата, може би столетие вече, на русофили и русофоби, но тук става дума за цивилизационен избор. Аз много се надявам, че този цивилизационен избор ще бъде направен, но имам едно притеснение – да не се получи така, че гласувайки всеки неговото предложение, да нямаме онази голяма група от народни представители, с изключение на две партии, които биха подкрепили едно такова решение. Що се отнася за референдума, който преди малко беше споменат, защо не направихме референдум 1968 г., когато изпратихме български части да потушат въстанието – то не беше и въстание, това беше Пражката пролет и желанието за промяна в Чехия? Нека да не забравяме

когато имаш обединение на демократичната общност, ти трябва да си на вярното място, а то е при останалия цивилизационен свят. Надявам се за една сериозна подкрепа на внесеното предложение от ГЕРБ-СДС.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, днес сме изправени пред едно изключително важно решение – днес трябва да решим дали да подкрепим Министерския съвет в изпращането на военнотехническа помощ за Украйна. Нека Ви разкажа как аз взех решението да подкрепя и в хода на моето изказване ще изложа и двете страни на аргументите. От 24 февруари сме свидетели на безпрецедентна за XXI век агресия на европейския континент. Безспорно е кой е агресорът и коя е жертвата на агресията. Ние сме изправени пред избор – да запазим неутралитет или да помогнем на атакуваната страна? Какви аргументи досега се чуха против даването на военна помощ за Украйна? Чухме, че ще се удължи агонията. Чухме, че България ще бъде въвлечена във войната. Чухме, че България си има достатъчно собствени грижи, за да се въвлича в световните дела. Чухме и социология, че мнозинството българи не подкрепят изпращането на военна помощ. Разбирам тези призиви, особено предвид факта, че от години обществото ни е подложено на прокремълска пропаганда, понякога даже и от тази трибуна. Нормално е човек да си каже: „Може би са прави!“ Но ще Ви кажа защо аз не съм съгласен с тези аргументи. Не, изпращането на военна помощ няма да удължи агонията, както казват някои, а ще помогне на една жертва да се защити от своя агресор. Тезата, че ще бъде удължена агонията разчита на презумпцията, че Русия ще спечели в тази война. Аз не подкрепям тази презумпция. В интерес на България и на свободния свят е Украйна да спечели тази война, а Русия да се откаже от намеренията си. Не, изпращането на предложената военна техническа помощ няма да въвлече България във войната. Видяхме вече много държави – изпратиха военна помощ на Украйна, но Русия не им обяви война. Ще го повторя още веднъж. Не, изпращането на военна техническа помощ няма да въвлече България във войната! Аз не смятам, че България ще изгуби от предоставянето на такава помощ. Така или иначе руската агентура работи от десетилетия на територията на България. Русия спря газовите доставки на България, Русия вече обяви България за неприятелска държава, така че господин Путин очевидно не ни прави услуги и тази негова линия на поведение е от доста отдавна. Осъзнавам, че мнението ми е различно от това на много хора, но в такива решаващи времена ролята на политиците е да убеждаваме нашите сънародници какво смятаме, че е правилно да се направи. Драги сънародници, смятам, че изпращането на още повече помощ за Украйна е най-отговорното решение в момента, което защитава българските интереси дългосрочно. Защото българският интерес е Украйна да спечели тази война и да отблъсне агресора. Ако Украйна не спечели, опасностите за България са по-големи. Моето първосигнално мнение също беше в полза на неутралитет и неизпращане на военна помощ, но след като се запознах малко с външна политика, тъй като аз не съм експерт, с обективните факти, мнението ми се промени. Ето причините защо аз ще подкрепя военнотехническата помощ за Украйна. Подкрепям, защото е категорично в българския интерес Украйна да спечели войната, а не Русия. Ако Путин постигне целта си да окупира значителна украинска територия или да инсталира ново марионетно правителство в Киев, това е победа за неговия режим, което би го окуражило да продължи още по-смело към Молдова и към Източна Европа. Подкрепям изпращането на помощ, защото това е единствената правилна стратегия срещу агресор като Путин. Той разбира от сила. Господин Путин се държи като училищен разбойник. Срещу такива хора, ако отстъпваш, те продължават с още по-голяма смелост. Когато му отговориш със сила, той отстъпва и е готов да преговаря. Ако западният свят, от който искам България да бъде част, се огъне, то вероятността е Путин да чука на нашата врата след това. Подкрепям за пращането на помощ, защото това е начин категорично да осъдим непровокираната агресия, безчинствата и военните престъпления, които извършва руската страна по време на войната. Подкрепям, защото няма какво да загубим от подобна стъпка. Господин Путин вече спря газа за България, вече обяви България за неприятелска държава,

Подкрепям, защото не искам страната ни да изглежда страхлива, неадекватна и не искам да изглежда, като, цитирам: „троянския кон на Русия в Европейския съюз“, както заяви преди много години руският посланик в НАТО. Подкрепям, защото много по-малки по население и площ страни от България, като например Дания, Литва, Латвия, Естония, дори и Северна Македония, изпращат военна помощ на Украйна. Някои от тези страни са много по-близко до Русия и въпреки това много добре разбират защо е в техен интерес Русия да не успее. Подкрепям, защото начинът да бъде спрян конфликтът е като бъде подкрепена украинската страна да отблъсне и да откаже агресора. Благодаря Ви. И Бог да пази България!

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Стоилов, аз няма да правя анализ на изказването Ви, просто няма смисъл, но е хубаво, когато правите изказване, да се запознаете с Проекта за решение. Проектът за решение, внесен от Вашата парламентарна група и евентуално подкрепен, защото вече не съм сигурен, че ще бъде подкрепен от нашата парламентарна група, няма изпращане на военнотехническа помощ. (Шум, реплики Няма изпращане на военнотехническа помощ! Украинската държава иска други неща. Не ще военнотехническа помощ. Украинската държава иска хуманитарна помощ, иска да им помогнем за житото, иска да им помогнем за тока, иска да им помогнем с ремонти на военна техника. Те не искат да им изпращаме военна помощ! И аз не знам какво точно Вие ще подкрепите, ако сте част от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Ако сте независим депутат, може би може да правите тези изказвания. И престанете с обвинения към парламентарната група на „БСП за България“, за прокремълски изказвания, за защитници на Путин и така нататък. БСП е последователна години наред в това, че трябва да има мир и че сме против войната, и че няма да допуснем с никакви сили и средства войната да бъде стимулирана в една или друга посока. (Шум и реплики.) Няма значение какви са жертвите, уважаеми господин Стоилов. Изпращането на оръжия винаги води до жертви. Изпращането на боеприпаси винаги води до жертви. Тези боеприпаси трябва да бъдат използвани.

и набиват в главите на българските граждани как трябва да изпратим всичкото оръжие и всичките боеприпаси, които имаме. Ама те не ни ги искат! Те не ни ги искат! Но някои хора трябва да си заслужат стипендиите, които са им давани, или които очакват в бъдеще да им бъдат дадени.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

Вие във Вашето изказване твърдите, че това решение, което ще бъде гласувано, е в подкрепа на това правителство, което е най-слабото правителство от 90-а година насам в България. Но с репликата на господин Свиленски вече категорично стана ясно, че това решение, което би трябвало да бъде проект на Министерския съвет, но не е, в правителството няма консенсус, опозицията ще вземе решението в Народното събрание, и по същество – решението представлява вот на недоверие на този най-слаб кабинет от от 90-а година насам. Това е първата ми реплика. Втората, като въпрос. Вие говорите за руската агентура и пропаганда, която от години, отдавна работи в България и едва ли не България е троянският кон на Русия в Европейския съюз и в НАТО. Аналогията вярна ли е, че в това правителство, което не може да формира дори собствено решение, има троянски кон, продукт на руската пропаганда и агентура? Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Стоилов! Наистина господин Свиленски и господин Карадайъ на две трети взеха взеха моята реплика, но като се съглася и с двамата, ще продължа нататък. Първо, да знаете, че днес никакво историческо решение не се взима. Защото, ако евентуално се вземе, то ще бъде може би Вашата декларация, ако снощи сте се разбрали на Коалиционния съвет, което все още не е ясно. Ако се приеме тази декларация, това означава, че България ще продължи да прави това, което прави и в момента да продава оръжия на посредници, те да го дават в Украйна. Никакъв ТЕРЕМ и никаква военна техника тук няма да се поправя, това да го знаете. Технически не може да се случи! Най-малкото пък в краткосрочен период от време. Така че решението евентуално ще бъде в стила на настоящото управление просто да не се вземе решение. Второ – тук въпросът ми е към Вас, защото не виждам кой друг може да ми отговори: иска ли Вашето правителство мандат изобщо? Защото аз нямам усещане, че Вашето правителство иска някакъв мандат изобщо. Ако искаше, тук щеше да има я министър-председател, я министър на отбраната, който да каже: „Уважаеми народни представители, дайте ни мандат. Искаме това и това.“ Аз не съм чул някой нещо да е казал. Всички, между другото, от Вашата формация, начело с господин Кирил Петков, говорят като Вас и правят точно обратното. На това му се казва шарлатанщина. Да говориш едно и да правиш обратното, не е нито политическо, нито честно поведение спрямо парламента и спрямо обществото. Вие не искате мандат! В момента отбивате номера, за да си вържете вътрешнокоалиционния баланс и накрая да кажете: „Взехме голямо решение!“ Никакво решение! На тази дата 1999 г. наистина беше взето сериозно решение и колегите от „Демократична България“ може би помнят, мълчейки,

Действително такива сериозни говорители, като господин Свиленски, господин Карадайъ и господин Биков, щом ме репликират и даже се съгласяват… (шум и викове: „Еее!“) …по някои от темите, явно, има бележка, която мога да си взема. Искам в дупликата си само да уточня, че според мен трябва да се обединим около решението да изпратим такава помощ, каквато е нужна на украинците, и която ще се подкрепи от възможно най-много народни представители. И също така да уточня, че ние трябва да дадем мандат на Министерския съвет да вземе конкретно решение какво да изпрати. Затова според мен тази конкретика за ремонтите и какво точно да изпратим

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! искам да Ви попитам някога опитвали ли сте се да гасите пожар с бензин? Осъзнавате ли, че с наши оръжия и с ремонтирана от нас техника ще се отнемат човешки животи? Убийството на хора независимо от коя страна води до ескалация на конфликта и до сеене на още смърт и разруха. И ако ни успокоява фактът, че Народното събрание е колективен орган, то всеки от нас сам ще поеме моралната отговорност за това какво решение е взел, защото има решения, които не могат да бъдат върнати обратно. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме категорични, че България не трябва да подклажда конфликта, че България трябва да бъде модератор между двете държави за спиране на военните действия и прехвърлянето на конфликта – на битката, на дипломатическото поле, защото, уважаеми народни представители, мирът е решението, а не войната и светът трябва да се върне обратно към дипломатическото решение на конфликтите. Благодаря Ви, госпожо Галунова. Има ли реплики към Цвета Галунова? Не виждам. Давам думата на Станислав Балабанов за изказване. Заповядайте, господин Балабанов.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! През последните дни слушам всякакви изказвания, политически декларации, анализаторски тези, наблюдавам дори старт на политически кампании, без да си давате сметка, че през това време хора като нас губят живота си в Украйна. Много е лесно, уважаеми лидери на политическите партии, докато стоите удобно в меките си кресла, да разсъждавате върху това как Ви изглежда войната, друго е обаче да я видите на живо, там на място. Знам, че някои от Вас го правят, за да спасят собствените си кожи, други го правят, за да съхранят електоратите си, трети го правят, за да подсигурят собствените си бюджети. Истината е, че в такива казуси винаги трябва да оцелеят, на първо място, човешките и моралните качества. Съжалявам Ви, но повечето от Вас са потънали в тънки партийни сметки, отказвайки да приемете реалността, а реалността, уважаеми, е ужасна. Не е лесно да говориш върху масов гроб, в който са заровени невинни души, хора, които са имали мечти, надежди, които са били унищожени от агресор, който също слага на преден план политическото си оцеляване пред човешкия инстинкт. Цял ден се криете и коментирате следствия – писма, опитвате се тук в почивките, в пленарната зала да организирате поредните политически врътки от страна на опозиция. В същия момент обаче дайте да погледнем каква е реалността. Истината е, че докато разговаряхме на живо с президента Зеленски в Украйна, ние разговаряхме като обикновени хора, не като политици. Чухме конкретни и реални неща, от които Украйна има нужда сега. И поради тази причина сме конфигурирали с колегите по-обхватно предложение, което ще даде мандат и възможност тези неща да се опитаме да ги превърнем в реалност. Президентът Зеленски не поиска оръжие от „Има такъв народ“.) Да стане един път завинаги ясно и за обществото ни, което продължавате да се опитвате да го разделяте, внушавайки му фалшиви новини. Силата за нас винаги е била в истината, а тя в момента обрисува един ад, в който, повярвайте ми, колеги, никой от Вас по никакъв повод никога не си е мислил, че може да му се случи в XXI век. Сигурен съм, че един ден, когато войната приключи, всички Вие ще се изредите в Украйна да се снимате в името на мира. По-важното обаче е, когато е жега да заставате с лицата си, а не да се криете зад партийни декларации. Няма нищо по-логично в такъв момент да говорим в един глас – единни и обединени, за да сме с изправени, а не с преклонени глави в модерния европейски мирен свят. Благодаря. Благодаря Ви, господин Балабанов. Реплики към Станислав Балабанов? Не виждам. Костадин Костадин Костадинов, заповядайте за изказване. След това Кристиан Вигенин е записан и Александър Александров, и господин Каримански също, добре. Господин Председател, тук преди малко беше споменато, и то не от един и не от двама души, че ние имаме интерес – ние, България, имаме интерес от това Украйна да спечели войната, защото след това щял да дойде нашият ред. Аз обаче бях в Украйна също, и то бях първи, и съответно след като бях предаден от българското разузнаване, ми беше сложен черен печат, разбира се, с идеята, че по този начин, използвайки мръсните ръце на украинския режим, ще се решат вътрешнополитически проблеми. (Шум и реплики от ДБ.) Не се реши, обаче това, което видях, ей сега ще Ви го кажа, защото Вие, като отивате, не се срещате с българи, а се срещате с украинския режим, който управлява там, нормално е – един и същи Ви е поръчителят, един и същи Ви е собственикът и едни и същи са Ви хората, които Ви дават заповеди. Дано да не е една и съща съдбата на Украйна и на България, защото правителството в момента тласка нашата многострадална родина по същия път, по който я тласкаха украинските управляващи осем години.

се случваше в Украйна, аз ще Ви кажа съвсем накратко – сменени бяха имената на нашите сънародници – имената! Няма човек, който да има име, което да не е сменено в Украйна. Михаил стана Михайло, Елена стана Олена, Никола стана Микола, Андрей стана Андрий, Владимир стана Володимир и никой по никакъв начин не постави този въпрос от наша страна. Въпреки многократните искания от страна на българските общности в Украйна – смениха им имената. Хайде да питаме представителите на ДПС какво мислят те по въпроса – дали са съгласни? На следващо място, бити български народни представители и общински съветници – то ние имаме един народен представител, общински съветници бити, пребивани, заливани с боя. Василий Кащи без малко щеше да ослепее в Белгород-Днестровски. Поругавани български паметници, паметникът на опълченците в Болград, паметникът на хан Кубрат миналата година беше демонстративно нацепен на парчета в Мала Перешчепина. Да не говорим за това, че бяха затворени всички български училища, в които се преподаваше на български, и сега, ако искат да учат български, нашите сънародници имат право само и единствено в събота и неделя в неделни училища – без помощта на украинската държава. И всичко това се случваше при срамното бездействие и мълчание на българската държава, която за пореден път показа, че не е българска. Лицемерие до немай-къде. Но да не говорим единствено за това. Преди малко се говореше за това, че видите ли, ние имаме големи излишъци от оръжие. Аз слушах, слушах и останах с впечатление, че България е някаква военна суперсила – толкова много оръжие имаме, че трябва да го раздадем. Истината е, че в момента се източва и държавният резерв обаче. Освен че се товарят от военните складове, освен че се товарят стари наши запаси, които за това са складирани, сега в момента се товари и друго – товарят се и горива. В момента товарят горива от и ги изнасят. Да не говорим за това, че беше споменато за Варна как щяла да стане логистичен център за износ на украинско зърно. А бе, хора, в средите в средите на българските зърнопроизводители, ако кажете нещо такова, те ще умрат от смях, защото в момента по-голямата част от българския износ на зърно минава през Констанца, просто защото българското пристанище Варна, за съжаление, вече няма тези достатъчно големи логистични способности и мощности. Една част от местата, които някога служеха за производство на кораби в корабостроителния завод, сега са нагласени за силози за зърно и въпреки това пак не е достатъчно. Разрухата е навсякъде. Ние собственото си зърно не можем да изнасяме през Варна качествено, та се налага през влакови композиции до Констанца да го караме, та ще изнасяме чуждо. Лъжа и лицемерие за пореден път. Да не говорим за това, което чух преди малко – как падали били ракети, или нещо пак такова се спомена много емоционално и драматично, докато се говорело в Киев и така нататък. Имаше един български кораб – 54 дена българските моряци на този кораб, бяха държани като жив щит от украинските военни. На този кораб На този кораб имаше преки попадения и моряците като се върнаха, го казаха – 54 дена те бяха обстрелвани, разбира се, не като цел, а просто като косвена жертва. Сега в момента това, което искате да направите Вие с България, е да превърнете нашата страна в косвена жертва. Това няма да стане. И ще Ви кажа следното нещо – ако имаме български национален интерес, той е България да задейства и да работи за защитата на българските права в българска Бесарабия, да искаме автономия за българите в Бесарабия, защото нито един от Вас тук не спомена и няма да спомене това нещо. Защото, когато български делегации отиват в Киев, те не се срещат с българи. Защото те не отидоха в Бесарабия – нито един от тях, от българските управници, не отиде там, и защото нито един лев, нито една стотинка от тези 50 млн. лв., които бяха гласувани, не е отишъл за българите в Украйна. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ дарихме 35 тона до момента. Да не говорим, че има страшно много други хора, граждански организации, физически лица, всички такива, които са давали, но българското правителство с нашите пари – 50 млн. лв., пак повтарям, наши, държавни, народни пари, една стотинка не е дало. Ние, оказа се, че за пореден път сме по-загрижени за чуждите, а нехаем за своите. Докога? И ще Ви кажа следното нещо, защото преди малко бяха дадени допълнителни много хубави исторически примери с гласуването, което е било на 13 декември 1941 г. тук в тази зала. Хубаво беше казано, че народните представители стават на крака и ръкопляскат. Само че беше забравено или по-скоро не беше казано това, което казва после цар Борис, след като разбира за гласуването, на един от народните представители и негов съветник: „Поне да не бяхте ръкопляскали, щяхте да си спестите унижението.“ Ние се намираме в исторически момент и нека никой да не се чувства в момента непредупреден. Предупреждавам Ви – ситуацията се променя. Тези, които гласуваха през 1941 г. за за това България да влезе във войната, впоследствие платиха с живота си. Дали правилно или не, това е спорен въпрос. След години хората, които сега в момента тук гласуват и се кълнат във вярност към чужди съюзи, от които България единствено и само е понесла загуби, може също да отговарят, а може и да не е след години, а може да е след месеци, може да е много скоро. И в момента Ви напомням, че парламентът отвън е обграден. Хайде, ако имате смелост, излезте и говорете с хората, които ще се съберат там. И това днес ще бъде само началото, защото, пак Ви казвам, Вие обявявате война в момента на българския народ, но тази война ще я спечелим ние. Няма правителство и няма парламент, който да е спечелил войната срещу своя народ. Така е било, така ще бъде. Реплика от Кирил Симеонов и от Антоанета Цонева. Трета реплика от Настимир Ананиев. КИРИЛ СИМЕОНОВ (ИТН): Благодаря, господин Председател! Уважаеми колеги, уважаеми господин Костадинов, мисля, че се изказахте неточно, като казахте, че никой от представителите на парламента и властта не е загрижен за българската диаспора в Украйна. Вие казахте, че сте първият, който е отишъл в Украйна. Ако така ще говорим, аз и мои съмишленици от „Има такъв народ“, официално аз съм първият народен представител, който закара помощ – лекарства и храна, на бесарабските българи в Болград още на 5 март.

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи Току-що чух онзи, който искаше да денацифицира България, да разпространява отново токсичните си лъжи. Аз и моите колеги също бяхме в Украйна и не чухме българите да искат да посрещат руските войски. По-позорно изявление от това, господа, не мога да си представя и нямаше как да не Ви дам реплика, защото достойнството на българите в Украйна трябва да бъде защитено. И искам да Ви питам: бонбони ли падат над Одеса, или ракети, господа?

Уважаеми господин Председател! Господин Костадинов, за пореден път виждаме тежка пропаганда от Ваша страна, въпросът е, че винаги е с фалшиви новини, фалшиви новини, които подвеждат много от хората. Първо, разбира се, Вие говорите за техните страхове – че сме на ръба на войната, нали? Но от друга страна, критикувате колегите, които се изказват всъщност, че, да, след Украйна може да дойде Молдова, могат да дойдат и страните от Източна Европа. Но нека се върнем на Вашите всъщност фалшиви новини, защото това са си откровени лъжи. Аз си спомням даже, когато корабът, който цитирахте, според Ваши думи, беше превзет от не знам кой си. Оказа се, че няма нищо такова – чиста фалшива новина! Лъжа му се казва. Лъжа! Другото нещо, което е откровена лъжа – делегацията, която посети Украйна, се е срещала с българската общност. Още една лъжа, но Вие обичате от тази трибуна да излизате и да лъжете българския народ. И също така, когато се изказвате оттук, не говорете от името на българския народ, а само от това на Вашите избиратели. Благодаря. Да започна с това: господин Симеонов, така е действително и аз Ви благодарих, както добре знаете, Вие самият отбелязахте това нещо – действително бяхте първият народен представител. Но аз точно това казах: никой от управляващите, от българското правителство не е изпратил пари и помощи там от нашата помощ, гласувана тук – 50 милиона. Така ли е? Така е! Това, че Вие сте отишли и сте занесли като организатор на една такава помощ е само и единствено като, как да кажа, Ваша лична позиция, нещо, което Вие сте направили нещо, което заслужава поздравления, за което сега ще Ви поздравя още веднъж. Аз съм го правил вече веднъж. Така че това, което Вие сте направили, наистина съм го отбелязал и пак ще го отбележа. Независимо дали ме репликирате или не, друг път пак мога да го кажа, защото истината е такава, каквато е. Държавата ни, за съжаление, нищо не е пратила. И тук, може би в залата има и други хора, които са го правили, не знам. Ако има, те също заслужават поздравления и подкрепа. Но това е наше лично дело, разбирате ли, както и ние сме пратили 35 тона – лично дело, не е нещо, което сме събирали примерно, да кажем от държавния бюджет, това са пари, които ние сме си извадили от джобовете. И не само ние, разбира се – и най-обикновени български граждани. По отношение на

извинявайте! Един народен представител имаме, който е част от украинската управляваща коалиция там от години, той е ясен. Не знам дали сте се срещали с други, но категорично не сте ходили в Болград и това мисля, че е ноторно известен факт. По отношение на всичко останало, което казахте. Никога, никога не съм споменавал и беше лъжа от Ваша страна или може би просто не сте били достатъчно информиран, че българският кораб е бил превзет. Излезе такава информация и ние коментирахме евентуална такава информация, като непрекъснато казвахме, че се надяваме. В същия ден говорих и с Кирил Петков, той ми каза, че това не е вярно, аз Ви казах и бях максимално коректен. Буквално няколко часа по-късно, след като се свързахме с моряците, се оказа, че това не е вярно. И слава богу, че не беше вярно, но всичко останало си беше така – 54 дни този наш кораб беше държан като жив щит. Що се отнася до твърденията на „Демократична Украйна“, просто няма да ги коментирам. Някой може да ми напомни защо в началото на мандата на Народното събрание закрихме Комисията по парламентарна етика, защото не си спомням?! Заповядайте за процедура, господин Цонев. След това давам думата на Александър Александров. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, за трети път от тази трибуна правим процедура да поканите министър-председателя и министрите, които имат отношение по темата. Това, че имат Министерски съвет, никой не го интересува. Министерски съвет както се свиква, така се отлага или се насочва за друг час. а колегите от управляващото мнозинство говорят за някакъв мандат, който щели сме да дадем. На кого? На този празен стол ли ще го даваме този мандат?! Ние не говорим за мандат, Вие говорите. Нищо, че Конституцията им е дала точно този мандат, за който Вие говорите, без да искат ние сега да го вземаме като решение, но ние сме добронамерени. Моментът не е исторически, но е важен момент, първо. И второ, само да подкрепя думите си, една от темите, по които искаме да дойдат и да ги питаме: помощ, окей, има списък на украинския посланик, за който се говори, че е списък на украинското правителство – вероятно е така. Кой ще плати това? Защото в чл. 110 на бюджета, който гласувахме, ние сме казали, че „Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи, трансфери, увеличаване на показателите – да не Ви чета всичко за финансиране на дейности по оказване на незабавна хуманитарна помощ на живеещи в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна – хуманитарна както и за извършване на разходи за справяне с последствията, последствията от военните действия.“ Някъде тук да виждате основания за някакви други разходи? А ние в решението си сега нали ще кажем, че трябва да се направят и други разходи?! Кой ще ги поеме тези разходи? Може Европейският съюз – може, има такава възможност, Механизмът за подкрепа на мира и така нататък. Но тези въпроси ние трябва да ги дискутираме с правителството. С кой да ги дискутираме? Настоятелно за трети път молим от името на парламентарната група. Както виждате, конструктивни сме, на нивото на националните отговорности сме – да си дойдат тук! Това, че отсъстват изобщо от главните решения на страната е ясно на всеки български гражданин. Сега поне да дойдат тук. (Ръкопляскания от

Обсъждаме въпрос, за който трябва да вземем решение, което да отразява едновременно сила, морал и в голяма степен единство на народните представители толкова, колкото е възможно. Войната продължава повече от два месеца, загиват хора от двете страни за различни каузи, за които, ако бяха проявени повече мъдрост, търпение и чувство за отговорност за бъдещето дори на света, можеха да бъдат постигнати без кръв, без разрушения и без разсипване на една част от нашия континент Европа – най-богатият, подреден и с най-прогресивна демократична система. Ние всички знаем кой натисна спусъка, кой е агресорът и кой започна войната. Не е въпросът сега да се търси генезисът на всички действия на отговорните фактори в Европа и в света, довели до това общо унищожение,

който да бъде изразен в едно решение на Народното събрание, основано на предложенията основно и преди всичко на исканията на украинската страна, които така добре бяха артикулирани от господин Балабанов и от други народни представители. България е трайно позиционирана в съюзите и организациите, в които участва – НАТО, Европейски съюз. Без всякакво съмнение на това географско положение, което обичаме да изтъкваме какво голямо предимство е за нашата държава, членството е този стълб, който ни дава способност за защита на националните интереси в този конфликт, придобил от самото начало характер на задълбочаващ се световен геополитически сблъсък, а те са за защитата на териториалната ни цялост, политическа и културна идентичност, икономическа и социална сигурност на народа и на страната. Нещата трябва да се назовават с истинските им имена. И ако аргументите за оказване на помощ на украинската страна са от рода, че другите правят това това и това, е единственият цивилизационен избор и че всичко ние трябва да направим, защото не сме в първите редици, мисля, че това не може да бъде съществен аргумент. Ние сме достоен член на НАТО на границата на цивилизования свят – следва да помогнем, и Министерският съвет да реши обхвата и вида на тази помощ по смисъла на решението на Народното събрание, което, както се се вижда, е възможно да бъде по смисъла на исканията на украинската страна и пак ще кажа, че с проява на здрав разум и трезва оценка на обстановката, без това да се превръща във въпрос, както някои се опитват да поставят и да превърнат войната в една разделителна линия за и против Русия или против, срещу всичко руско.

война срещу всичко руско: спорт, изкуство, принос към световните достижения през вековете, принос дори към спасяването на народите от Втората световна война, отъждествяване на цял един народ с тези престъпления. За съжаление, това намира израз във вижданията на отделни лидери, приели максимата, че всички действия по отношение на Украйна следва да бъдат само в една посока – украинската армия да издържи, докато издържат възможностите на Русия. Не може ли да си зададем въпроса: може ли това да е решение на въпроса, военно решение? Как си го представят от военна гледна точка някои апологети, включително и военни лидери, които не искам сега да назовавам? Имат ли представа за военните потенциали на двете страни и каква цел си поставят – мир, докато не е станало късно, или война докрай? Докрай за кого, в края на краищата?! Въпросът е: може ли една от страните да постигне победа в смисъл на трайно решение, включително политическо след прекратяване на бойните действия така, както го вижда за себе си тази страна? Не може и няма такова решение. Затова и не знаем, не е формулирана все още крайната политическа цел на Руската федерация. Да, демилитаризация, денацификация, добре, но това не е достатъчно, и то в условията на все още съществуващата международна система за сигурност, дори, бих казал, ред за сигурност. Има Организация на обединените нации, има Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, има НАТО, има Европейски съюз – те съществуват. Някои, включително президенти, лидери побързаха още в самото начало на конфликта да заключат, че с началото на войната установената система за международна сигурност е срината. Не сме Не сме чули американският президент Байдън, президентът Макрон или генералният секретар на НАТО да са признали такова нещо. На някои им се иска, но това не трябва да се допуска и ако се вникне в изявленията на редица световни формални и неформални лидери включително, ако се вникне и в това, което няколко пъти беше казано тук от президента и върховен главнокомандващ, мирът няма алтернатива. В края на краищата Великите сили – Съединените щати, Франция, Велика Британия, Германия, макар и формално невелика сила, но с нейната икономическа мощ, с нейното усърдие, с нейното влияние, следва да се даде някакъв достоен изход и войната да спре. Най-неприемливото е замразяване на конфликта – никой няма да спечели от това, а най-малко ние, България и редица страни от Източна Европа.

според мен така, както са исканията и както бяха тук посочени вече на няколко пъти, защото всичко останало може може да се окаже достигане на пътя до дъното, а след като се достигне дъното, пътят е само и все нагоре. И последен е въпросът, че днес това трябва да се превърне в близко бъдеще в един сериозен дебат за състоянието на въоръжените сили и състоянието на Българската армия. Необходими са силни, отговорни държавнически решения, за да може отбраната на страната в национален и в колективен формат, да бъде превърната и да достигне това състояние, на което трябва да бъде. Благодаря.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

Третият месец на конфликта е време за повече разум, за повече прагматизъм и загриженост. В този смисъл патосът, който чух в някои изяви досега, ми се струва по-скоро неуместен. Ние от БСП не приемаме войнствената риторика, включително на някои от нашите партньори в управлението, не приемаме и системните опити да се нагнетява напрежение и противопоставяне, да се настройват българи срещу българи на база на симпатия и респективно, антипатия към Русия. Принципът разделяй и владей често е успешен, но потърпевши са народите и общностите, върху които това се прилага, и от нас зависи да спрем тези опити. От първия ден на войната БСП изразява две много ясни и категорични позиции, зад които стоим и днес, и които мога да обобщя така: първо, не на войната, да на дипломацията; второ, за Украйна подкрепа – да, оръжия – не. Тези два елемента очертават полето, върху което при желание, разбира се, може да се намери политическо съгласие както в парламента като цяло, така и в коалицията в частност. По-важното е обаче, че това е полето, върху което може да се постигне обществено съгласие, за да няма съществени разминавания в разбиранията на гражданите и в провежданата политика. Приветстваме усилията на министър-председателя да омекотява разделителните линии, но тези усилия биха дали резултат само ако нужните компромиси се направят от всеки един от партньорите в коалицията. Ние изразяваме нашата готовност да направим стъпка в тази посока. От трите внесени за разглеждане проекти на решения, два са категорично неприемливи и ние ще ги отхвърлим. Те задължават правителството да окаже военна помощ без никакви ограничения в обхвата и характера на тази помощ и са фокусирани само върху един от аспектите на войната в Украйна, който при това не ни засяга пряко. Третият проект – на „Продължаваме Промяната“, е единственият, който се опитва да постави вниманието преди всичко, върху последиците от войната за България и за българските граждани и иска от правителството мерки за тяхното преодоляване. Това е цялостен подход, който е далеч по-адекватен на ситуацията, и това беше и причината да го подкрепим в Комисията по външна политика. Още там на дискусията беше поставен въпросът, ако не се лъжа, както от представители на ГЕРБ, така и от ВЪЗРАЖДАНЕ, разбира се, какво означава техническа помощ за защитни цели? Очевидно понятието не е достатъчно ясно щом не е изчерпателно изяснено какво конкретно се има предвид под този термин. С днешните уточнения, които бяха направени от представители на „Продължаваме Промяната“, този въпрос повече няма да стои. Възможността за широко тълкуване на този термин се затваря. „Хуманитарната, финансова и военнотехническа помощ“ се свежда до шестте точки в официалното искане на Украйна към България и подчертавам, нито едно от тях не е свързано с оръжия и боеприпаси. С тези уточнения ние придобиваме сигурност, че България няма да стане част от конфликта и в същото време, без да се поставя под съмнение нашата солидарност с украинския народ и принадлежността ни към Европейския съюз и НАТО. НАТО. Бихме предпочели Народното събрание да не се занимава с тези въпроси по този начин и на този етап, но след като сме на този етап, желателно е да запазим единството на коалицията и сме готови да подкрепим предложения проект от „Продължаваме Промяната“. Пак подчертавам, с направените допълнения. Искам да направя едно уточнение. Противно на внушенията България не е единствената страна от Евросъюза, която не предоставя оръжия на Украйна. подобна позиция са Австрия, Кипър, Малта, Ирландия и Унгария и всяка от тези страни има своята специфика. Разбира се, подобна специфика има и България. Това трябва да бъде уважавано от партньорите и преди всичко от нас самите и категорично не е повод за самобичуване, което прозвуча и днес в някои от изказванията. Нека престанем да продуцираме наши собствени вътрешнополитически драми, нека се опитваме да търсим обединение, а не разделение в условията на днешната глобална криза, нека затворим днес тази тема, да спрем да издевателстваме ежедневно над българските граждани и да се фокусираме върху другите проблеми, ясно очертани в т. 1 на предложеното решение – доходи, инфлация, енергийна сигурност, икономически растеж, социална подкрепа. Противно на нагнетените очаквания за разпад, въпреки опитите през войната в Украйна да се разчистват вътрешнополитически сметки, днес коалицията ни има шанс да покаже, че може да проявява уважение към различията, да устоява на непредвидени външни шокове, да намира общи решения на трудните въпроси и да разчиства пътя на страната напред. заключение, отново предлагам да бъдат отхвърлени проектите на ГЕРБ и „Демократична България“ и Народното събрание да се обедини около предложението на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Благодаря.

Заповядайте, господин Гочев. е, че аз като народен представител подкрепям предоставянето на военна помощ и предоставянето включително на въоръжение за Украйна и мисля, че повечето колеги от „Продължаваме Промяната“ също подкрепят тази позиция, но просто такава помощ, такова въоръжение на нас не ни е поискано от украинската страна. Ние не можем да дадем това, което не ни се иска. Това, което можем да дадем, е това, което ни се иска, което е военнотехническа помощ и ремонт на военна техника,

Благодаря, господин Гочев. Втората реплика е от Любомир Каримански и третата – от Даниел Митов. Така и не разбрах къде е истината, господин Вигенин? В това, което Вие казахте от тази трибуна преди малко, или в това, което господин Гуцанов заяви от трибуната, че предлага да има референдум? Струва ми се, че предложението Ви за референдум е изключително популистко точно в този момент и защо не предложихте референдум преди два месеца? Благодаря Ви.

Очевидно е, че БСП спечели този дебат, БСП спечели разговора за това какво ще прави управляващата коалиция с така наречената помощ за Украйна. Никаква военна помощ няма да има, нищо, че добавихте думичката военна и стана военнотехническа. Пак ще Ви повторя следното: предложението на „Продължаваме Промяната“ е съвършено безсмислено. срамота е да изнудвате украинската държава, украинското посолство в момент, в който тази държава се намира в тежка ситуация,

И към господин Вигенин. Беше част от това, което каза, и той разбира. Но очевидно в момента управлява БСП – да си го кажем на българските граждани да си знаят кой управлява. Никаква Промяна, никакви други елементи от коалицията в момента не надделяват, надделява Българската социалистическа партия – това е положението. Затова ние продължаваме да Ви призоваваме да вземете или да гласувате за решението, което всъщност позиционира България стратегически и дава възможност да бъдат модернизирани нашите отбранителни способности, а именно да предоставим истинска военна помощ на Украйна, да се отървем от ръждясалите си съветски железа и да започнем разговори и преговори с нашите съюзници, така че да може да бъдат предоставени отбранителни способности, които да бъдат модерни и съвместими със стандартите на НАТО. Това е единственото правилно стратегическо решение в момента за българската държава. Наистина искаме да твърдим, че сме част от съюзите,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, естествено, сигурен съм, че всеки един от нас в тази зала има свое специфично отношение към всеки елемент – на така предложените решения, и въобще по отношение на конфликта, но в края на краищата затова имаме парламентарни групи, политически групи, които взимат своите решения как да се гласува един или друг текст, затова има коалиция, която търси съгласието и общите решения, както по големите и сложни въпроси, така и по по-малките. Трудно може да се намери един човек, който да има еднакво отношение към даден проблем с останалите, но това е и нашата отговорност като политици и като народни представители. Аз едва ли мога да отговоря конкретно по темата за референдума, господин Каримански, но в края на краищата не сме на етап, в който трябва да взимаме решение за предоставяне на оръжия и боеприпаси на Украйна, ако дойдем до такъв момент, тогава можем да обмислим и по-сериозно идеята, която лансира господин Гуцанов. Но днес ние не сме на този етап, така че нашата позиция е, че това, което се предлага, може да бъде подкрепено от нас. И като казах, господин Митов, че темата с войната в Украйна се използва за разчистване на вътрешнополитически сметки, имах предвид и Вас – не Вас конкретно, а ГЕРБ, но Вие се явявате в случая изразител на това. Не че толкова Ви вълнува според мен точно какво ще бъде изпратено на Украйна, а Вие искате да подчертаете още веднъж и да създадете впечатлението, че „Демократична България“ са натикани в ъгъла и едва ли не БСП определя политиката на правителството. Ако беше така, нямаше да бъдем изправени пред такъв тип решение. Ако зависеше от нас, такова решение днес парламентът нямаше да обсъжда, защото смятаме, че това не е необходимо, и както виждате, БСП не е предложила такова решение. Смятам, че базата, върху която ще стъпим днес, е резултат от това, че всяка една от партиите в нашата коалиция, от парламентарните групи направи своята стъпка към компромиса и се отнасяме с уважение към всички останали партньори, и Ви призовавам да правите и това. И последно изречение. Не намирам за логично да се използва една война, за да се отървем от старото си оръжие и да получим ново. Да се отървем от старото оръжие и да го пратим да стават хора пушечно месо, за да може да имаме военни и икономически ползи. Все пак има някаква граница на морала, която не може да се прекрачва.

Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на настоящата точка от Програмата. Режим на гласуване.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

Първо, бих искал да отбележа, че Народното събрание трябва да даде мандат в едно от трите предложения на Министерския съвет за трите направени предложения, където в едно от тях се казва за военнотехническа помощ. В тази посока бих подкрепил казаното и от господин Балабанов, че изрично Народното събрание няма да даде мандат за предоставяне на оръжия на Украйна. И това трябва да бъде подчертано много ясно – че такъв мандат на правителството не се дава. В същото време обаче бих искал да разбера какво е основанието на всяко едно от решенията? Тъй като в нито едно от решенията няма конкретно основание, в което да става ясен обхватът на отделните дефиниции, които са в тези решения. А за мен лично е необходимо дефинициите да бъдат много ясно определени и техният обхват, така както много често сме говорили, че не искаме да даваме празен чек на Министерския съвет или на когото и да било друг. Ето защо не мога да се съглася и с формулировката, направена от колегите от „Продължаваме Промяната“ в тази част, в която се изказа колега от трибуната на Народното събрание. Цитирам стенограмата, за да съм точен: „Оказване на военнотехническа помощ според официално писмо с вх. № 47-226-004 на посланика на Украйна и съобразно възможностите на

и гражданите.“ Тоест ние даваме задължително решение на Министерския съвет да прилага писмо на посланика на Украйна. Ами ако утре има друго решение на друг посланик, че иска да ни напише писмо, и това ли ще го приложим?! Това е абсолютно несъстоятелно! Моля да се редактира това, за да може да е ясна финалната редакция на предложението на „Продължаваме Промяната“. Не може да съществува такова писмо вътре в текста, който ни се предлага да гласуваме. Следващото нещо. Всички онези ремонтни дейности, които трябва да бъдат извършвани на военна техника, се възлагат съгласно Закона за въоръжените сили от министъра на отбраната. Те не се възлагат от Народното събрание. И тук аз не виждам каква причина има изобщо целият този ден, освен политическата, разбира се, и освен политически да си правят достатъчно реклама и пиар отделните народни представители по парламентарни групи, защо ние трябваше да разглеждаме този въпрос, а да няма решение на Министерския съвет? Това е в прерогативите изцяло на Министерския съвет. Нека да знаем, категоричното решение на Министерския съвет е: за военна помощ, за предоставяне на оръжие или за какво? Имаме ли ясно решение на Министерския съвет за какво са те? от Европа, и тук бяха цитирани, на всички тези държави от Европа Министерският им съвет е взимал решения, не парламентът, както ние искаме да правим. И това нормално ли е, само в България да се занимава парламентът с цялата тази работа, или искаме чисто политически да направим достатъчно впечатление? В тази посока бих искал още няколко неща да Ви споделя.

иска да управлява тези активи по достатъчно ефективен начин, така че да предостави и такава помощ, за която Вие говорите, и тук отново отварям скоба, никъде няма дефиниция на военнотехническа помощ. Кажете ми нормативния акт, в който е дефинирано какво представлява военнотехническата помощ, какъв е обхватът на военнотехническата помощ и какво ще се ремонтира в нашите заводи? Тогава, когато искаме да сме ефективни в този ремонт, трябва да знаем дали тези заводи могат да ремонтират цялата тази военна техника. Защото мога да Ви кажа, че заводът в Червен бряг, който правеше едно време БТР-и, вече не съществува, той е нарязан отдавна и така нататък. Мога да споменавам достатъчно други примери. Последно искам да Ви кажа, тъй като виждам, че времето ми изтича, но много ясно да заявя, че ремонтната дейност е спомената в писмото на украинския посланик, а ние искаме да даваме военнотехническа Защо, когато ни се иска ремонтна дейност на военна техника в България, ние говорим за военнотехническа помощ? Нека да си го оставим ремонтна дейност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Каримански. Реплика от Димитър Гочев. Заповядайте, господин Гочев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Каримански, трудно разбрах Вашето изказване, честно казано. Попитахте: ще приложим ли следващото решение или следващото писмо, което идва от украинския посланик? Естествено, че не. Така работи деловодната система, господин Каримански, писмата имат уникални номера. Следващото писмо, което дойде, ще е с друг и съответно няма как да се приложи, защото в решението, което ние предлагаме, се реферира към писмото с този входящ номер. Това е едното нещо. Другото нещо – казвате, че съдържанието на решението не било ясно. Ясно е – реферираме към писмото. Вие може да го отворите и в писмото изрично си пише: ремонт на техника. Това е нещото, за което бяхме помолени от нашите украински партньори, и това е нещо, което може да им дадем. Не може да дадем нещо, за което те не са ни молили. третото нещо, което Вие казахте, което не е вярно, както и предишните две – че само в България парламентът се занимавал с решенията за военната помощ. По същия начин в Германия Бундестагът също гласува решение, с което даде мандат на изпълнителната власт. Не е само в България. Всяка държава има уникален начин за вземане на решение, който зависи от съответната система. Благодаря Ви много. Благодаря, господин Гочев. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Каримански, колегата Гочев отбеляза някои от нещата, които и аз си Единствено искам да добавя всъщност редакцията, защото проверили сте стенограмата, но не я изчетохте докрай. Това, което предложи колегата Михнев в неговата редакция, завършва „и съобразно възможностите на Република С една дума, това, което украинското посолство и украинското правителство искат, е написано в писмо, което е входирано по надлежния ред на Народното събрание, което всички народни представители са получили в техния имейл, и съобразно нашите възможности. Те може да искат нещо, но ако ние нямаме възможност, няма как да го дадем. Даже и колегите от ГЕРБ не разбраха, че Украйна не иска от нас оръжие. Тя казва много конкретно какво иска от нас, но те непрекъснато говорят, че трябва да им се даде нещо, което те не искат. Няма как да дадем нещо, което някой не иска. Хората са казали точно какво искат. Ако е в нашите възможности, ние ще го предоставим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Ананиев. Има ли трета реплика, колеги? Не виждам. За дуплика, господин Каримански, имате думата. ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ (ИТН): Благодаря Ви. Първо, решението на Бундестага е за съвсем друго нещо, а не за военна помощ. Прочетете си решението, да видите. Така както ние можем да вземем решения на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България, но това е съвсем друго решение, то няма нищо общо с военна помощ. Що се отнася до това, което казахте – ами да, но във Вашето предложение е написано „оказване на военнотехническа помощ според официално писмо“ (Показва стенограмата.) Ако искате, вижте. „Военнотехническа помощ според официално писмо с входящ номер от посланика на Украйна“. Извинете, но аз пак ще отбележа чл. 86, ал. 2: „Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите.“ Как ще може да фигурира вътре в такова едно задължение писмо на посланик? Това е несъстоятелното и това искам да бъде ясно казано – че може да имаме оказване на военнотехническа помощ, но не и според официално писмо, което Вие сте предложили реално. Това е несъстоятелно за мен. Благодаря И аз Ви благодаря, господин Каримански. За изказване е записан Христо Иванов. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще започна с реплика на това, което уважаемият Кристиан Вигенин каза и изрази като желание – някак си да минем през този дебат и той да изчезне. Боя се, господин Вигенин, че той няма как да изчезне, и не защото някой от едната страна на залата или от другата страна на залата е казал нещо повече, което винаги се случва, но защото темата е фундаментална. Тя е определяща за това как ще се структурира изобщо международната среда, в която България ще функционира, а България е една страна, за съжаление, която в огромна степен разчита за своята сигурност на външни фактори. И това е една реалност, която никой не може да отрече. Това е една страна, която не може да си каже: „Ние сме остров някъде далеч извън всякакъв контекст, който може сам напълно да гарантира своята сигурност.“ Напротив, ние внасяме сигурност. И от тази гледна точка каква ще бъде средата, в която нашата сигурност, а това означава базовите условия за живота на всеки един от нас, няма как да изчезне тази тема. Тази тема ще продължи да структурира политическото поле в България щем или не щем. Колкото и реалността да е, и трябва честно да си го кажем, че тази коалиция беше форматирана изцяло с оглед на вътрешнополитически съображения и че войната в Украйна, която никой не можеше да допусне, че ще се превърне в това, в което се превърна, променя много сериозно средата. За съжаление, това е една реалност. И от гледна точка на тази реалност ние тук в тази зала, всеки един от нас ще вземе своето решение и от това ще зависи в крайна сметка коя гледна точка е надделяла или не. И аз съм тук, за да се изкажа в призив да подкрепите предложението на „Демократична България“ в този именно смисъл. За съжаление, и аз също се присъединявам към това, което господин Вигенин каза – ние трябва, разбира се, да оценим високо усилията на премиера да търси компромис, включително така да се каже степента, в която дори получава помощ от Украйна за това. Защото това виждаме. Няма нужда да си затваряме очите пред реалността, че този проблем е по-голям от всякакви моментни компромиси, които могат да бъдат намерени. Този проблем ще продължи да структурира вътрешнополитическото пространство в България оттук нататък и ние не можем да се скрием от това. И затова моят призив е всеки наистина да гласува по съвест, защото прав е господин Костадинов нашето решение тук ще има своите исторически последици. Аз съм напълно спокоен да се явя пред всеки съд и да кажа това, което ще Ви кажа и сега на Вас. Няма да аргументирам призива си да подкрепите решението, което „Демократична България“ е внесла с аргументи, свързани с Украйна, защото не става дума за Украйна. Тя, Украйна, ако разчиташе на нас за своята защита... позволете ми да не го довърша това изречение. Става дума за България, защото трябва да се върнем към характера на това, което се случва. Това, което се случва, е опит на режима на Путин да предизвика с цената на всичко – с цената на агресия, с цената на заплахи за използване на ядрено оръжие, ескалиращи преразглеждане на международния ред, създаден след падането на Берлинската стена. Това нещо е абсолютно ясно проследимо през дългогодишни позиции на руското правителство, започвайки с речта от 2007 г. на Путин в Мюнхен. Да, онзи Мюнхен, който Любо Дилов-син съвсем правилно посочи като правилното историческо, така за политическия курс, който се предлага сега. Онзи Мюнхен, в който, спомняте си, ние донесохме мир за нашето поколение, каза тогавашният британски премиер, след като харизва Чехия. И колко изтрая този мир? И накрая този мир – най-трайния мир в... един от най-трайните периоди на мир в историята на Европа, който сега приключи заради Путин, беше отново извоюван. Защото, да Ви кажа, мирът е ценност, но има и други ценности, като свободата и достойнството. И когато пожертваш свободата и достойнството, съвсем скоро губиш и мира, и това многократно в историята е доказано. Слава богу, украинският народ, въпреки всякакви очаквания, че ще посреща руските „освободители“, се бори за своята свобода и достойнство. Въпросът е ние какво правим в положението, в което сме изправени ние, не просто Украйна, ние конкретно и директно пред опит да се реализира, пак казвам, ситуацията, която се създаде в Европа и в света след падането на Берлинската стена. Защото къде бяхме ние преди това и къде сме сега? Можем да имаме огромно количество най-различни критики към международното статукво от преди руската агресия. Статукво не в смисъл на нещо лошо, а в смисъл на установено заварено положение, но има един факт, който абсолютно не може никой тук да отрече – че България е нетен печеливш от този международен ред. Ние сме една страна, която въпреки своите неспособности да се възползва адекватно от положението на член на Европейския съюз и на НАТО, преживява дълги години на растеж и на интеграция в международния ред и получава възможност поколение след поколение българи, които неизбежно, независимо от това какво мислят техните родители, отиват да учат на Запад, не в Москва, нали така? България се ползва от благата на този ред и затова в защита на този ред си струва ние да мислим какво да направим, не в името на украинците и в името на някой друг, в името на нашия собствен директен насъщен национален интерес този международен ред да бъде защитен, защото такъв, какъвто е, той е най-добрите условия, в които българската държава е съществувала от много, много десетилетия. Със сигурност много по-добър от епохата, която започна с пристигането на Червената армия тук в България и епохата, която Путин се опитва да върне, защото той това се опитва да направи. И това е изрично декларирано в техните позиции. Те се опитват да ревизират международния ред и това не е в интерес на България. По същия начин, по който Хитлер се опитва да ревизира международния ред, който се е структурирал след края на Първата световна война. И това е темата, по отношение на която няма да може този дебат да изчезне. И ние не е въпросът да дадем на украинците това, което те са ни поискали в някаква точка, въпросът е България да си отговори ясно на въпроса и мястото на този отговор е тук, във висшия политически орган на тази държава. Съгласен съм с господин Каримански, че могат да бъдат намерени множество формални, не не особено добре да са изпипани всичките, и трите решения, които ни се предлагат, защото наистина това трябваше да са решения, които да са изработени и внесени от Министерския съвет, но в крайна сметка политическият орган на държавата трябва да каже къде се позиционира тя, какво тя е готова да даде за защитата на този международен ред, от който тя, пак казвам, има огромен конкретен прагматичен интерес да бъде защитен. Искам да Ви кажа още едно нещо. Най-доброто място, където този прагматичен интерес може да бъде ефективно защитен, това е в Украйна. Защото тук не става дума за мир на всяка цена, което ние сме готови щедро от името на украинците да кажем „помирете се с агресията“. Защото призивите за това и аргументът, че видите ли, ние сме за мир... За какъв мир? За мир, който украинците не приемат? Кой от Вас е готов, тук се говореше кой е ходил в Украйна, кой от Вас е готов да отиде в Украйна и да им каже: „В името на мира, предайте се, приемете на Путин исканията?“ Защото това казвате всъщност според мен. И нещо повече, когато се говори за неутралитет, трябва много ясно да си дадем сметка – говори се за капитулантство, говори се за приемане априори на руското право да налага със сила своите интереси в една сфера – „руски мир“, в която се включва и България, и се включва именно по силата на нашата готовност под зле прикритото смокиново листо на приказки за неутралитет, ние априори да признаваме правото на Русия да упражнява сила. И не, това не е позиция, която е насочена срещу всичко руско. Напротив, това е позиция, която най-накрая може да даде основание един ден, когато Русия се опомни от този кошмар, в който е хвърлена, ние да започнем да изграждаме с нея някакви равноправни не отношения на бивш сателит, който продължава да изживява своя Стокхолмски синдром и през цялото време се опитва предварително да нагласи своите действия към очакванията за надделяваща сила от страна на Русия, а от гледна точка на държава, която иска да развива нормални, равноправни отношения, базирани на международния ред и право, с всяка една държава, включително една бъдеща, надявам се, демократична и свободна Русия, истински. Така че нашият призив е – подкрепете ясен мандат, широк, не ограничен, който изразява готовността на България, а не отговаря просто на някакво писмо на украинския посланик. Ние трябва ясно да кажем на нашите съюзници, че сме готови в името на защитата на този международен ред, от който ние имаме, пак искам да кажа, конкретен поколенчески, за много поколения напред, интерес. Да заемем ясна политическа позиция и да дадем всякаква помощ за това този ред да бъде отстоян от украинците, които сами взимат решения докъде да стигнат и слава богу не се опитват да се снишават като нас. Защото това ще бъде определящо за това как ще се развива България оттук нататък и няма да може да бъде смотано. Да, ако в крайна сметка се стигне до решение на гласуване за ограничения предмет, който се предлага във версията на колегите от „Продължаваме Промяната“, ние не можем да не подкрепим даването и отговарянето на конкретните искания, които са поставени от украинския посланик сега, но според нас е много по-разумно да дадем широк мандат на българското правителство, широк израз на политическа подкрепа за него, и то широк не само като предметен обхват, но и като подкрепа тук в парламента, да му дадем политически кураж да бъде готово във всяка една ситуация да реагира, и на развиващи се ситуации, защото тя няма да приключи, за съжаление, скоро, по всичко личи. И по този начин, разбира се, в този обхват ще попадне възможността правителството да отговори и на конкретните искания, формулирани в това писмо, а може би и на други, които може да дойдат. Веднъж, когато нашите украински партньори видят, че ние не просто очакваме те да ни помогнат, но сме готови и ние да им помагаме, и то публично заявено, и то ясно прогласено тук, в най-върховния политически орган на държавата. Така че ние, разбира се, ще подкрепим и по-ограничения предмет, но призоваваме, и това наистина има много голямо политическо значение, да бъде подкрепен по-широкият мандат, защото това е правилното нещо, което трябва да се направи. А понякога, бога ми, тук трябва да се правят правилните неща, защото са такива. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики? Господин Анастасов, заповядайте. Господин Председател! Господин Иванов, благодаря Ви за изказването. Аз искам да Ви адмирирам особено за онази част, в която говорите, че има теми, за които вътрешнокоалиционни отношения или други такива работи са абсолютно маловажни и нямат абсолютно никакво значение. Но, господин Иванов, това го чуваме само от Вас и от Вашата група. Дори ще си позволя да Ви отговоря с една алегория. Ако президентът на Украйна днес имаше възможност да дойде тук и да се срещне с Министерския съвет – ако го намери, разбира се, защото той се крие – нищо чудно да дойде и да не може да го намери, и види с какви теми се занимава Министерският съвет на Република България, аз не бих се учудил не да Ви поиска,

Дуплика, господин Иванов? За изказване е записан господин Биков. Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както казах и преди малко в една реплика: решението, което мандатоносителят, а не правителството предлага, е практически неутрална позиция, колкото и тук да се говори за това колко са против Русия. Моето мнение е, че няма никаква нужда тука да си късаме ризите кой колко е против Русия – точно обратното, точно обратното, просто трябва да вземем едно плътно решение, което да отговаря на българския национален интерес и този български национален интерес да бъде гледан не само в глобален план – това, което господин Христо Иванов говореше – за международния ред и така нататък, но и ако щете в локално защото паралелно с кризата в Украйна върви и един друг казус, който е Северна Македония, който, колеги, колкото и да не Ви се вярва, или да не го разбират някои от Вас, е пряко свързан с казуса с Украйна. Какво се случва в момента? С неутралната позиция, която биваме призовани да заемем от част от управляващото мнозинство, ние отслабваме българската позиция в Европейския съюз и в Европа.

която е една четвърт от България, вероятно с далеч по-малка армия и с много по-малки отбранителни способности – член на НАТО и не е член на Европейския съюз, на 1 март! Защо го прави? Защото ще спечели войната Украйна, понеже Македония я подкрепя ли? Не. Защото, когато утре отидат в Брюксел и кажат: ние изповядваме ценностите на Европейския съюз и на Европа, ще им повярват, а на нас няма да ни повярват. С тази позиция, която Вие предлагате тук да се гласува, колкото и да късате ризите от трибуната, хората ще я прочетат, защото няма да чуят какво сте говорили тук, те ще прочетат позицията. Да, украинското посолство Ви е дало тази възможност, какво очаквате да Ви каже? Миналата седмица тука беше Кулеба, ами той каза нещо коренно различно от това, което днес украинското посолство Ви е съдействало, да не вземе да Ви падне правителството. Вие разбирате ли, че сте се докарали до положение Украйна да Ви помага, докато води война България се намира в много сложна ситуация. Тука трябва да се взима решение и трябва да се взима страна. Пак повтарям, защото днес темата с Македония е отново актуална и отново са правени коментари. Господин Христо Иванов чух, че е казал в кулоарите, че тезите, че има натиск, са евтини конспиративни теории. Ами че това го каза господин Слави Трифонов пръв, че се оказва натиск. Ние на кое да вярваме – на очите си или на ушите си? Защото натиск се оказва. Между другото, всяка седмица тука идва някой представител на европейска държава или на европейска институция и казва: „Вдигнете ветото на Република Северна Македония.“ Цели конференции се направиха – това е също част от натиска. Има, разбира се, най-вероятно и други инструменти за натиск. Срещу този натиск ние стоим със заровена глава в пясъка, без да осъзнаваме нито националния си интерес, нито какво искаме. Караме цял свят да ни се чуди ние всъщност какво искаме? Какво искаме от Македония?! Ние тук знаем какво искаме, само че все по-малко ни разбират заради такива позиции и такива решения, каквито днес ни призовавате да заемем. Изберете едно от двете – или избираме да защитаваме българския интерес в Република или се пазим да не ни заподозрат, че помагаме на Украйна. Едно от двете! Тук изобщо да не говорим за лицемерната позиция, в която изнасяме оръжия на Украйна, но твърдим, че не изнасяме. По този начин още повече затвърждаваме логиката, че в България живеят едни хора, които не са част от Европа. Това ни карате да направим в момента! И тази позиция – аз изобщо няма да говоря за морал и така нататък, тази позиция е вредна за българския национален интерес, която настоящото правителство, под натиска на Българската социалистическа партия, защото там интересът е един-единствен при тях интересът е да не си загубят избирателите, не става въпрос за нещо кой знае какво друго. Аз съм сигурен, че колегите от БСП много добре знаят за какво става въпрос, но не могат да го направят, защото се страхуват, че техните избиратели няма да гласуват за тях. И цялата българска държавна политика вече е заложник на този страх. Всички ние, всички български граждани, сме на път да капитулираме и по двете теми – и по Украйна, и по Македония. И аз не виждам шанс да не капитулираме, защото сме докарани дотук, защото имаме министър-председател, който изобщо не е наясно за какво става въпрос – нито по едната, нито по другата тема. Ако той беше наясно, нямаше да говори това, което говори, и нямаше да прави това, което прави и по едната, и по другата тема. И го няма тук, докато ние му гласуваме някакъв мандат, който и ние не знаем какъв точно е, изобщо не знаем дали той го иска. Ние сме на път да пуснем безусловно Македония, защото такива анонси се дават. Никаква гаранция няма, че Македония ще

защото тук говорим за позиция на България – едно се губи, друго се печели. Това е геополитиката. В нея не става въпрос тука да си разказваме истории и лакърдии. Не можем да се доверяваме на хора, които са показали, че не може да им се има доверие. Най-голямата опозиционна политическа сила в Македония твърди, че ще денонсира Договора за приятелство с България. Ами че те утре могат да дойдат на власт и ние няма да можем да направим нищо, защото сега ни е страх, че БСП ще си загуби една пета или една четвърт от избирателите – заради това, и никой няма да ни повярва. Пак Ви повтарям: все по-трудно ще обясняваме нашите тези за Македония, ако не направим така, че да да помогнем на Украйна и по този начин – не, че тя ще спечели войната заради нас, но по този начин да покажем, че сме част от тази общност и тази общност после да застане на наша страна, когато говорим по други теми, извън украинските. Когато говорим за възстановяване от войната, къде ще отидем тогава? В някоя неутрална държава ли да искаме План за възстановяване? В коя неутрална държава ще отидем? Или в някоя с мека позиция? Ще отидем – аз ще Ви кажа къде ще отидем, който и да е премиер, ще отиде в Брюксел и там ще договаря План за възстановяване. Няма да отиде нито в Москва, нито в Пекин, нито, ако щете, във Вашингтон – ще отиде в Брюксел! Ако ние сега не се държим като част от тази общност, да казваме – да, ние имаме суверенна политика, така утре и Брюксел може да има суверенна политика спрямо нас. И ще бъдат прави. Тук трябва да се замислим, може би за последно, защото това е от последните изказвания, дали колегите от „Продължаваме Промяната“ да не си оттеглят това предложение, което просто препотвърждава това, което правим в момента, и да не подкрепят нашето предложение, в което също има логика, защото тогава ще покажете, че България има цялостна национална позиция, която включва и опозицията в себе си. Това е силната позиция. Не е силната позиция да си сметнете гласовете с БСП и да си прокарате нещо, което е едно нищо. Силната позиция е да намерите максимално широко съгласие, да покажете на Европа, че тук има европейци и да отстоявате категорично българския интерес в Република Северна Македония, където живеят българи и ще продължат да живеят българи. Благодаря Ви. Аз разбрах обединяващата тема на Вашето изказване, струва ми се, господин Биков, и тя е способността на България да носи самостоятелна политическа отговорност на международен терен, да бъде напълно вменяем играч в международните отношения. Именно затова казвам, че идеята за натиска, по която този фолклор, който се търкаля по българските медии, изобщо не е почнал от цитирания постинг на уважавания господин Трифонов, е израз на отказа ни да бъдем равноправен вменяем партньор, който носи отговорност. Това е част, елемент от една автовиктимизация – ние сме малки, нас едни началници ни натискат, ние сега така се шугавеем – дали да се скрием зад бюрото, или зад завесата, и някак си да се измъкнем от всичко това. И лоши са началниците – ние сме едни добри, дребнички и мънички, които се крием. В момента, в който България ясно дефинира своите интереси и ясно може да ги артикулира, няма да има натиск. Ще има разговор между партньори, на база на обективни реалности.

толкова говорехте, говорехте – пълни политически алабализми. Някак си Ви се иска да се позиционирате като прозападни – много Ви се иска. Даже гледам, че освен господин Митов, който има около него така тази заформеност, никой друг не смее да се изкаже. Но някак си всички помним кученцето на Путин, помним срещата с руския главен прокурор Чайка. Спомняте ли си я? от ГЕРБ-СДС.) На Борисов, на Вашия лидер. Срещата Борисов – Цацаров – Чайка, помните ли я? Точно, когато всъщност в руски затвор беше убит адвокатът Магнитски, от който дойде законът. Предполагам, че си я спомняте? Ние също си спомняме колко бързо построихте и тръбата на Путин, но всъщност, когато трябва да се работи за интересите на България, Ви няма никъде.

това сте оставили в наследство на държавата. Слушах Ви, опитвах се да видя ще кажете ли нещо интересно. Не, имате си една-две опорки, въртите се около тях. Много ми е интересно да ми отговорите на един въпрос, като за Македония става въпрос.

„Високият тон никога не е добър аргумент.“ Това пролича и от Вашето изложение, господин Биков – доста слаби аргументи, единствено високият Ви тон. Вие какво искате да кажете – че не трябва да дадем помощта, която Украйна иска от нас,

Уважаеми господин Председател! Аз по-скоро ще обобщя на господин Митев и на господин Ананиев изказванията: нито те са ме разбрали, нито аз успях да ги разбера (смях) и това вероятно няма да се промени доста дълго време. За господин Иванов аз цитирах позицията на господин Слави Трифонов, защото той е политически фактор. Той не е някой човек от улицата, който предполага едно или друго. В неговата позиция той говори с факти, с аргументи, че западните посланици са се учудили, че правителството няма единна позиция и те са мислели, че позицията на господин Кирил Петков е позицията на цялото правителство. Друг е въпросът каква е позицията на господин Кирил Петков. Ако някой може да ми каже, аз ще му бъда благодарен, защото тук проблемът е следният: има едно двойствено поведение и две от партиите в сегашното правителство са готови утре да вдигнат ветото единственото, което ги спира, е, че другите две партии в управлението ще напуснат управлението и то ще се разпадне, ако те не го направят. Тук е същото като с Украйна просто цялото българско общество става заложник на Вашия коалиционен баланс, който снощи от осем до единадесет стоя в Министерския съвет, и днес не можем да разберем какво са решили. Нищо не сте решили – нито за Македония, нито за Украйна! Аз неслучайно споменавам Македония, защото там ще има следваща криза и тук ние тепърва ще водим дебат, защото и там се казва: парламентът да даде мандат или каквото е там, а сигурно и тогава ще седи празен този стол тук, защото този, който седи на него, няма да знае какво да каже, защото не го разбира. Всички ние тук сме заложници на това и затова сме казали още преди месец, че това правителство трябва да подаде оставка. Самият факт, защото четох едни коментари на господин Радан Кънев във Фейсбук, а сега и Вие го казахте, и господин Славов вчера мисля, че го е казал: не се прави така! Да, по време на война не се арестува незаконно лидерът на първата опозиционна партия например. Не се прави така, защото това не предполага никакво изграждане на национална позиция по тези теми и затова се занимаваме сега тук с Вашите вътрешнокоалиционни баланси,

Господин Председател, кратко изказване. Преди две седмици от тази трибуна и пред всички национални медии господин Славов и господин Иванов декларираха ясно и точно: ние не изпратим оръжие за Украйна, ще напуснем и ще преразгледаме нашето участие в коалицията.“ В днешна дата на всички става ясно, че най-вероятно няма да бъде записано изрично това нещо. Бих искал да знам:

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, пропуснахте да питате същия въпрос освен така наречената от Вас „Демократична Украйна“ и

българска военна техника, забележете, заводско производство, втора употреба, защото тя отнема животи и това е против техния морал – нещо, което наистина отнема животи, надяваме се да е против техния морал. Но къде е техният морал, когато от България ще се изпраща ремонтирана военна техника – отново втора употреба, отново съветско производство, само че собственост на украинската държава, която също ще отнема човешки животи?

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, също пропуснахте да кажете колко Ви плащат, за да разпространявате руската пропаганда от тази трибуна? Само да ни кажете. Благодаря.

Господин Председател! В дългото и просторно изказване на господин Иванов отпреди няколко минути се обясни как Русия е агресорът, който води тази война в момента. Бих искал само да припомня няколко факта. Между другото, направи едно наистина интересно сравнение, като каза, че жертвайки честта и достойнството, в крайна сметка губиш и свободата, и мира. Да се върнем обаче осем години назад, когато се осъществи Майдана когато тогавашният наш външен министър господин Вигенин отиде в Украйна и приветства новата власт, която управлява и днес. Точно в този момент в Донецк и Луганск единственото, което хората поискаха тогава от новата власт, а първото нещо, което направи, беше да им отнеме правото да говорят и да пишат на руски, та единствено тогава, за което започнаха да се бунтуват, беше да имат правото да говорят и да пишат на руски. Първоначално всичко започна така и започна преследване на тези хора. Няколко месеца по-късно в Дома на профсъюзите над 100 човека изгоряха живи, сред тях и един българин, след което вече се пристъпи към отцепване на този район и бяха обявени за сепаратисти и за всичко това, на което сме свидетели – осем години се водят военни действия в тези области. Затова, когато говорим, че не трябва да жертваме честта, достойнството, за да запазим мира, а трябва да се борим за всичкото това нещо, нека да се върнем осем години назад и да видим как е започнал този конфликт, защото осем години тези хора там са бомбардирани всекидневно и се водят директни военни действия. Какво ще направи България, ако това нещо се случи, да кажем, в Македония, не дай си боже, и нашите българи биват осем години преследвани, избивани, бомбардирани? В крайна сметка ние като държава и като горди българи би трябвало да отидем и да защитим нашите хора там! Това се случва в момента. В момента в тази зала коментираме да се изпраща оръжие войната, която се води между два братски нам народа – и украинският народ, и руският народ са наши братя, православни.

не се чувствам толкова силно засегнат от това, което каза господин Ганев, но все пак едно уточнение трябва да се направи. Тъй като от ВЪЗРАЖДАНЕ често обичат да говорят за правата на българите в Украйна, искам само да припомня, че тази визита през 2014 г. беше свързана точно с това, за което той говори, а именно решението на Върховната Рада на Украйна да бъде променен Законът за езиците както за българите, така и за рускоговорящите граждани на Украйна, за да не могат да използват своите езици за административна употреба. След моята намеса и подкрепата, която организирах в Европейския съюз, този закон не влезе в сила тогава, господин Ганев, и това лесно може да бъде проверено. България тогава беше фактор в определянето на политиката към Украйна и мога да кажа, че винаги можем да намираме балансите, когато имаме желания за това, защото така, както поддържахме добри отношения с Украйна, така последната визита на руски външен министър беше през юли 2014 г. по моя покана. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Вигенин. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам дискусията. Имаме три проекта за решение и едно редакционно предложение. На първо място, ще изчета редакционното предложение и моля господин Михнев да потвърди текста на предложението. Само казвам, ще изчета текста на редакционното Ви предложение и моля за потвърждение от Ваша страна, че е точно отразено. Предложението на Атанас Михнев е в Проекта за решение, депозиран от Калоян Икономов и група народни представители, като в

Първо е редакционното и след това минаваме на основните предложения, като започваме с основните предложения според реда на постъпване – първото е на ГЕРБ-СДС, след това е на „Демократична България“ и последното е на „Продължаваме Промяната“.

(ДПС): Господин Председател, благодаря Ви. Извинявайте за късната намеса. Опитах се да го направя в разговор с управляващите да си го поправят сами, но нека го направя и от трибуната, след като няма поправка, да е ясно, че все пак някой го е направил. Уважаеми колеги, в точка втора, където ще цитирате писмо или искане с входящ номер, моля Ви да не го правите. Никой парламент не може да взима решение, което е задължително за всички органи в цялата страна, независимо чий парламент е това,

след време като негативен пример. Това е тежко унижение на институционалността в страната и абсолютно безпрецедентно – някой да се съобразява с писмо искане на дипломат?! Предлагам Ви да изброим исканията, защото виждам, че има съгласие да ги удовлетворим и точката да стане така: „Оказва помощ – първо, второ, или болт, или каквото ще да е,

Господин Цонев, Вие правите процедурно предложение: да изпишем всичките точки. Как да го формулираме? „Оказване на помощ на Украйна – хуманитарна, финансова и военнотехническа, както следва шестте точки, както са, и трябва да завърши – и съобразно възможностите на Република България.“ Добре, това също ще го подложим на гласуване.

Предложението не е прието. Преминаваме към редакционното предложение на Йордан Цонев. Сега ще го изчета изцяло…

Председател, благодаря. Въпреки че има възможност по Правилник да бъде поискана такава почивка, при условие обаче че не сме в процедура на гласуване. Ние вече гласуваме постъпилите редакционни предложения и проектите за решения. В този смисъл, господин Председател, ще бъде грешка от Ваша страна, ако позволите на парламентарната група да поиска тази почивка. Затова моля да дадете почивка след гласуването на всички постъпили редакционни промени, проектите за решения. И без това след половин час имаме извънредно заседание. Благодаря.